Уважаеми господин председател, уважаема госпожо вицепремиер, уважаеми народни представители, на основание чл. 45, ал. 2 от нашия правилник предложение за допускане в залата на следните лица: госпожа Мариана Славкова – държавен експерт в Министерски съвет, госпожа Елеонора Николова – заместник-председател на „Боркор”, господин Георги Йончев – държавен експерт в Министерския съвет, и госпожа Галя Манасиева – представител на Агенцията за обществени поръчки.

обичате. Гласували 135 народни представители: за 58, против 66, въздържали се 11. Предложението не е прието.

отсъства Кирил Добрев Добрев - тук Кирил Красимиров Колев - отсъства Кирил Николаев Добрев - тук

допълнителните. Няма нужда да ги броим, това не е упражнение, за да си казваме имената, а е проверка за присъствие в пленарната зала. Има достатъчно, за да продължи заседанието. Ако искате, да Ви чета още списъка, за да си кажете имената. Закъснелите: Борислав Гуцанов, Атанас Пъдев, Димитър Горов, Алекси Алексиев. – елате всичките тук и се запишете, ние ще продължим заседанието.

Уважаеми народни представители, преминаваме към процедура към прегласуване за допускане в залата. Режим на гласуване.

По § 3 има предложение от народния представител Станислав Станилов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Томислав Дончев и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3: „§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения: 1. Точка 3 се изменя така: „3. финансовите услуги във връзка с емитирането и прехвърлянето на ценни книжа или други финансови инструменти; услугите, предоставяни от Българската народна банка; услугите, предоставяни във връзка с поемането и управлението на държавния дълг;

Предложение от народния представител Хамид Хамид и група народни представители – създава се § 3а. Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде нов § 4: „§ 4.

ал. 8: „(7) При подготовката на процедура за възлагане на обществена поръчка възложителите са длъжни да осигурят в изработването на техническите спецификации, на методиката за оценка на офертите в документацията за участие в процедурата при критерий икономически най-изгодна оферта, както и на конкурсните програми при конкурсите за проект, да участва най-малко един експерт, който има професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката. Когато възложителят не разполага със служители, отговарящи на изискванията за професионална квалификация или практически опит, той осигурява външни експерти от списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 или други, чрез възлагане в съответствие с този закон. Документите по изречение първо се подписват от лицата, които са ги изработили.”. (8) Външните експерти по ал. 7 не може да: да: 1. бъдат включвани в комисията за провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка, съответно в журито на конкурс за проект; 2. участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка самостоятелно или в обединение с други лица, като кандидати, участници, членове на обединения-участници, подизпълнители, или чрез свързани лица, освен ако документите, в чието изработване са участвали, са променени така, че не предоставят на участника информация, която му дава предимство пред останалите участници в процедурата.”

– в § 5, ал. 7, изречение второ думите „професионална квалификация или практически опит” да се заменят с думите „професионална компетентност”.

Подлагам на гласуване направеното редакционно предложение на господин Хамид, а именно в § 5, ал. 7, изречение второ думите „професионална квалификация

Комисията предлага да се създаде нов § 6: „§ 6. В чл. 8а се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 2 думите „е възложител, който провежда процедури и сключва” се заменят с „има правата и задълженията на възложител относно провеждането на процедури и сключването

1. В ал. 1 се създава изречение второ: „Възложителите нямат право да изискват обединенията да имат определена правна форма, за да могат да представят заявление за участие или оферта.”. 2. В ал. думите „правноорганизационната му форма, когато той има право да предоставя съответната услуга, доставка или строителство в държавата членка, в която е установен” се заменят с „правната му форма, когато той или участниците в обединението имат право да предоставят

Предложение от народния представител Томислав Дончев и група народни представители – в § 6, в чл. 12, ал. 1, т. 6 да отпадне. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 8: „§ 8.

при условие че поне две трети от средния годишен оборот на предприятието за последните три години е реализиран от предоставянето на такива услуги, доставки или строителство на свързани предприятия;”;

„13. договори, сключвани от възложители по чл. 7, т. 1, 3 и 4 с дружество, или държавно предприятие по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, за което са изпълнени едновременно следните условия: а) капиталът му е изцяло държавна и/или общинска собственост или собственост на холдинг, чийто капитал е изцяло държавна и/или общинска собственост; б) обект е на контрол, подобен на този, упражняван от възложителя върху собствените му структурни звена; в) най-малко две трети от оборота му е формиран от дейности, свързани с осигуряване изпълнението на функции на възложителя;”; г) създава се т. 16 „16. договори, възлагани в изпълнение на международен договор, свързан с разполагане на д) създава се т. 17: „17. договори с предмет процесуално представителство и свързаните с него правни съвети по дела

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Още при разискването на законопроекта на първо четене изложихме мотиви, поради които ще предложим

данни, които се надявам да Ви убедят да подкрепите нашето предложение. За пръв път този проблем изникна през месец февруари 2013 г. след одит на Агенцията за държавна финансова инспекция върху електроразпределителните дружества. Оказа се, че те използват този текст в закона, за да не провеждат обществени поръчки, което е напълно законосъобразно, защото законът го позволява именно, базирайки решението на този текст. Този текст реално гласи, че законът не се прилага за договори, за услуги, доставки или строителство, сключвани от възложител по чл. 7, т. 5 и 6, със свързано предприятие, при условие че поне 80% от неговия среден годишен оборот от реализираните в Република България услуги, доставки или строителство, за последните три години е предоставянето им на свързани предприятия. Използвайки точно този член от закона, в периода 2011-2012 г. одитираните предприятия са сключили договори със свързани предприятия на стойност 130 млн. лв. По отношение на „ЧЕЗ Разпределение България” е установено, че през 2011 г. между „ЧЕЗ Разпределение България” АД и „ЧЕЗ България” ЕАД са сключени договори, в резултат на които 83% от осчетоводените през 2011 г. разходи за външни услуги са за сметка на свързаното предприятие „ЧЕЗ България” ЕАД или от общо разходи 65 млн. 605 хил. 282 лв., 54 млн. 142 хил. 336 лв. за услуги са възложени на свързаното предприятие. В същото време 92% от осчетоводените през 2011 г. разходи за материали са за сметка на свързаното предприятие или тяхната стойност от обща стойност 5 млн. 340 хил., 4 млн. 930 хил. са възложени на свързаните предприятия. Проблемът е в това, че използвайки този член от закона, не можем да верифицираме пазарната цена на извършените услуги. Реално не е регламентиран и начинът, по който възложителят „ЧЕЗ България” АД осъществява контрол върху цената на услугите, които калкулира „ЧЕЗ България” ЕАД. Тези факти са подробно описани в доклада на АДФИ, който съм сигурен, че се намира на страницата на Министерството на финансите и всички тези разходи, извършени без провеждане на обществени поръчки, позовавайки се на изключението на чл. 12, ал. 1, т. 6 от са калкулирани, разбира се, в цената на ел. енергията, респективно възможно е те необосновано да са я увеличили. Отмяната на изключенията на чл. 12, ал. 1, т. 6 ще бъде един добър пример и една крачка в правилната посока за борбата с монополите и верифицирането на пазарните механизми, с които че разходите, които се правят в енергетиката, са пазарните разходи, а не разходи, които не можем по никакъв начин да верифицираме, така че ако наистина

Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги народни представители, правя предложение за редакция на § 6 по вносител, който става § 8:

Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги! Аз ще ползвам възможността да коментирам предложението на господин Гуцанов за чл. 12, ал. 1 и по-специално създаването на нова т. 13а, която която по предложение на комисията по-късно беше инкорпорирана в друг текст. Казано с думи прости, става дума за така нареченото „ин хаус възлагане” или възможността възложителят да не ползва процедурите по реда на Закона за обществените поръчки при възлагане на дружество, което е негова собственост – хипотезите са внимателно описани. Въпросът не е в детайлите. Много думи бяха изговорени в комисията по отношение на тази тема, явно недостатъчно, щом се налага да продължим дебата в залата. Преди да изкажа съображенията, които имам, искам да кажа няколко неща, за да не провеждаме безсмислен диалог. Факт е, че така нареченото „ин хаус възлагане” е де факто практика и е позволено след едно решение на Европейския съд. Факт е, че самият аз не съм принципно против съществуването на подобен модел за възлагане. Само ще Ви напомня, че дори и в сега действащите текстове на закона има подобен текст, макар и силно ограничен, той е свързан само с комуналната сфера и специално дейностите по преработка на отпадъци. Колеги, с този запис, както е направен към момента, отваряме една голяма врата и не знаем какво ще влезе от там. Тоталното либерализиране, възможността възложителят да възлага във всяка сфера, без каквито и да било ограничения, крие редица опасности. Първата голяма опасност, която съществува, е възможностите за изкривяване на пазара и текстът, както е разписан така, не дава каквито и да било гаранции в тази посока, че няма да бъдем свидетели на значимо изкривяване на пазара в тази или онази сфера, но това не е най-големият проблем. По-големият проблем е друг и той е свързан с ценообразуването. Щом няма пазар, щом няма конкуренция, щом няма състезание коя е справедливата пазарна цена? (Реплики от КБ.) Да, комисията предложи на Министерския съвет да му делегираме едно подобно право да разработи методика за ценообразуването. Простете, това не е съвсем сериозно. Оттук до Комитета по цените ни дели само една крачка. Справедливата пазарна цена е тази, която е реализирана вследствие на конкурентна процедура. Точка. Всички останали методи за ценообразуване са дефектни. Репликите, че по този начин прехвърлянето на ресурс от една държавна структура в дружество, което е нейна собственост, щяло да ограничи корупцията, са нелепи. Именно чрез противостоенето на интереса

Господин Дончев, Вие сте прав, но аз не съм сигурен, че го обяснявате достатъчно ясно, за да Ви разберат колегите, така че Ви моля с дупликата да обясните още веднъж достатъчно ясно. Явно и мен не ме разбраха, защото в процедурното предложение, което току-що чухме, се заменя две трети Ако по вносител бяха две трети от услугите със свързани предприятия, което е 66%, сега го заменяме с 80% и казваме: „66% е малко да даваме на тези свързани предприятия, където не можем да верифицираме разхода, затова ще ги направим 80%”. Благодаря.

е в съответствие с едно решение на Европейския съд, но пропуснахте да кажете, че то е в съответствие и с Директива 17, която действа в момента и е в пълно съответствие с новата директива, която още не е обнародвана. Ще Ви прочета чл. 28 от новата директива, която трябва да транспонираме „Повече от 80% от дейността на контролираното юридическо лице се извършва при изпълнението на задачи, възложени му от контролиращия/възлагащ орган или от други юридически лица, контролирани от същия възлагащ орган”. Тоест в тези случаи не се прилага Законът за

понякога има полза от подобно нещо.

против ултралиберализирането. Това без ограничителни механизми със сигурност ще доведе до негативни ефекти. Дори не съм убеден, че можем да си представим всички тях. Господин Добрев, уважаеми колеги! За тези, които не са разбрали какво представлява „ин хаус” възлагането, ще го обясня съвсем просто и примитивно. Вие представлявате ведомство – община, агенция или министерство, регистрирате си търговско дружество – 100% собственост на съответното ведомство, и вместо да купувате, получавате услуги или строителство на пазара, Вие наливате държавен или общински ресурс в това дружество и му възлагате на него. И за да бъде най-интересното – на каква цена, на цената, каквато е решил Министерският съвет.

Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Много добре е, че се получава такава дискусия и се радвам, че господин Томислав Дончев призна, че той е имал подобни намерения, внесъл ги е, след което се е чудил да останат или да не останат във времето му като министър. Хубаво е, когато човек казва нещата такива каквито са. Искам да попитам: има ли някой народен представител в залата, който през последните 10 години по един или друг повод да не е бил сезиран или коментирал с хора от неговите региони или тук в София за нарушения, извършени по Закона за обществените поръчки? Имаше ли медии, които да не коментират през тези години, че най-големият проблем е именно Законът за обществените поръчки и огромно отклоняване на средства? И тогава, когато ние се стремим да направим така, че тези отклонявания на средства да бъдат доведени до минимум или въобще да ги няма, се организира подобно нападение по този въпрос. Не, точно този член е. Искам да Ви кажа следното нещо – точно този член е, тъй като този дебат вече сме го водили с господин Дончев в комисията, смятам, че „ин хаус”

Един от военните кораби има авария по време на учение, трябва ли да влезе в терен флотският арсенал, който е собственост на държавата и под командването на министъра на отбраната и корабите също са, ясно, под командването на министъра на отбраната, или трябва да бъдат проведени

особено за големите общини, колко нарушения има при провеждане на Закона за обществените поръчки и са ясни прехвърлянията на средствата под масата или над масата и кметът не може да ги възложи на своя фирма и те да охраняват примерно училищата на дадения град?

и вече са отработили своите цели, в момента натискат това да остане – къде е истината? Защо нещо, което е ясно, че трябва да се случи, ние не искаме да го направим? Мисля, че е много добре, че именно българският парламент постави тези въпроси и тяхното разширяване преди приемането в Европарламента. Трябва да бъдат 80% – да, аз съм съгласен, приемам го и за мой пропуск, тъй като вече директивата е ясна. Ако искате – добре, ще го забавим, но след две години ще бъдем принудени да го приемем. Това ли трябва да направим, или трябва да покажем един друг начин на мислене? Мисля, че това е правилният път, и се надявам да бъде подкрепен от народното

Господин Михов, спазвам принцип за еднакво представителство на групите. ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Гуцанов, историческите справки са ценни и важни, но когато бъдем точни и детайлни. Ще се наложи за трети път да кажа, че не съм принципно изобщо против „ин хаус” възлагането. Има няколко сфери, за които съм категорично готов да го приема – комуналната сфера е една от тях. Бих могъл да допусна, че по отношение на военно-ремонтното дело, то също е необходимо. Само че нека припомня, когато преди две години внесох подобно предложение, то не оцеля напълно. То беше за комуналната сфера изобщо – снегопочистване, сметосъбиране и така нататък. Оцеля само във варианта му за преработка на отпадъци. Какво се случи тогава в Комисията Голямата част от народните представители, включително може би и някои от тези, които подвикват в момента, тогава казаха, че това е изключително порочно като подход и ще възроди корупцията. Представителите на Сметната палата категорично казаха, че подобен модел не е добра практика и ще доведе до отклоняване на средства, точно с аргумента, който ползвах преди малко – когато нямаме противостоенето на интересите, изкушенията са изкушенията са големи. Един изключително важен въпрос. Не можах да разбера по какъв начин вътрешноведомственото възлагане без процедура ще изкорени корупцията и злоупотребите? подобни процедури по Закона за обществените поръчки имаме злоупотреби понякога, с въвеждането на подобен модел – отварянето на всички възможности, ще го превърнем в перманентно явление. Когато си говорихме тук, няколко пъти зададох един въпрос – защо никой не се осмелява да ми отговори как в крайна сметка ще се определя цената? Прехвърлихме ангажимента на Министерския съвет. Пред него стои същият въпрос – как ще се определя цената? Ако някой даде задоволителен отговор на този въпрос, аз съм склонен да преосмисля позицията си.

държавни компании в инфраструктурата. От господин Томислав Дончев знам, че Испания има изключително успешна държавна строителна компания, която работи в сферата на строителството. Няма какво да се притеснявате от предложението си. Благодаря Ви. Благодаря. Господин Кънев – трета реплика. Колеги, колкото и да е странно, ще подкрепя този текст, макар че два от работодателските съюза скочиха срещу това предложение. Искам да задам няколко прости въпроса: защо чистенето на един град може да е печелившо за частна фирма и да е губещо за общината? Защо същото важи за водоснабдяването? Защо същото важи за градския транспорт? Защо въобще държавата абдикира от дейностите, които са нейна функция?

Що се касае до калкулирането на цената, първо, това е масова европейска практика. Съвсем нормално е специално за общините това да го има. Разберете ме, частниците ще се изпотрепят кой да кара автобусите и кой да чисти града, а общината не може да печели от това. Хайде, стига!

Съжалявам, че много неща са се случили през последните двадесет години, но трябва да мине време, за да могат да узреят определени процеси.

Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо вицепремиер, уважаеми колеги! Тук видях много оракули как са предвидели каква директива ще приеме Европейският съюз. Нека не спекулираме – в директивата това е дадено като възможност, а в никакъв случай като задължение. В момента, когато изкараме неограничен брой дружества и предприятия от обхвата на Закона за обществените поръчки, на практика сваляме контрола от

как се разходват публичните пари. На практика ги изкарваме от обхвата на контрола. Ако има текстове за „ин хаус”-а, те трябва да са с много строги правила и строги ограничения. Вижте само какво се казва в предложения текст: „Обектът е на контрол, подобен на този, упражняван от възложителя върху собствените му структурни звена”. Извинявайте, колеги, но думата „подобен” в законодателство е нещо много страшно и се тълкува по сто различни начина! Оттам нататък, разширяваме обхвата не само върху дружества, които са 100% и пряко собственост на държавата или общината, но говорим и за втора степен – съсобственост на холдинг. Оттам нататък, говорим: „най-малко две трети от оборота му да е формиран от дейности, свързани с осигуряване изпълнението на функции на възложителя”. общината има охранителна фирма, чийто оборот 90 или 100% е свързан с охрана на общински обекти. Може ли да й се възлага строителство? Съгласно този текст – може! Оттам нататък, много интересна е комбинацията на този текст с „ин хаус”-а със скорошната отмяна на Закона за публично частното партньорство. Ще Ви кажа какво ще стане. Дъщерното дружество, което няма да участва в обществените поръчки, а директно ще му бъде възложено извършването на дадена дейност и плащането на финанси, просто ще направи консорциум с дадена частна фирма и по този начин съвсем спокойно ще се преточват парите на държавата и общината в частни дружества без всякаква процедура. (Шум и реплики от КБ.) С отпадането на Закона за публично-частното партньорство на практика

ще възлагаме на едни дружества, оттам нататък те ще ползват подизпълнители както си искат”, ще използват вратичките в закона, които сега отваряме, и огромни публични средства ще изтичат там, без да има реална конкуренция, без да може реалният бизнес да се състезава по някакъв начин за тези средства.

ТЕРЕМ иска да ремонтира българските военни кораби, с обществена поръчка и рамково споразумение това може да стане много лесно при всяка авария. Нека не използваме хипотези, уредени в закона, за да доказваме, че трябва да стане нещо, което ще е със страшно неясен ефект и ще позволи изразходването на публични средства абсолютно безконтролно. Благодаря Ви.

За нещата, които се коментират в момента, тъй като някой се мъчи да коментира автобуси, искам да кажа, че благодарение на Вашия министър на вътрешните работи държавата е осъдена с 44 хил. евро. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Учудвам се

както законът, който в момента се приема. Моля Ви: нека да не правим оракулства върху нещо, което всички много добре знаем, че не може да се случи, случи, а да направим така, че нещата най-накрая да придобият нормален вид. Стига сме заставали зад неясни интереси, защитавайки ги, а да защитим интересите на държавата и на общините! Втора реплика – заповядайте. Господин Радев, възхитен съм от очарованието на господин Гуцанов по повод схемите във Вашата глава. Това, което ме интересува реално, е тези схеми приложими ли са, защото на мен ми се струват приложими. Другото, което се чудя, е: господин Кънев каза, че цената ще бъде минус Х комисионата за човека в общината. Възможно ли е да стане – цената да бъде плюс процента за партийната централа на управляващата партия в общината?

Другото, което ме интересува: дали според Вас това е схемата за осъществяване на това предизборно обещание за 250 хиляди работни места, защото по този начин работа, вършена от трима, нищо не пречи да се върши от тридесет, нали? Благодаря.

ентусиазмът, с който защитава това предложение, за избирателя е свързан с копнежа към държавната икономика. Но няма да го кажа, защото не искам да влизам в тон няма как да не припомня, господин Гуцанов, че най-големият интерес на държавата и на общините е да получават най-високо качество на възможно най-добра цена. Единствената гаранция за това е пазарът. Това е единствената гаранция. Колкото до това, което каза господин Кънев, съжалявам, че в рамките на тази процедура трябва да му отговоря. Той неслучайно спомена комуналната сфера. Господин Кънев, това е една от малкото сфери, където цената е ясно определена – на база план-сметката, която приема общинският съвет, една от малкото. За съжаление, подобни измерители нямаме във всички останали серии, именно за това бях склонен да допусна и хаос в комуналната сфера, но не и тоталното му разливане навсякъде. Благодаря. Господин Дончев, стана грешка, защото репликата не беше изцяло към господин Радев. Ще му дадем думата за дуплика. Благодаря, господин председател. Колега Гуцанов, много исках да станете тук и да ме оборите, че това, което казах, няма да може да става. За съжаление, нямате аргументи. За съжаление, отваряме много сериозно вратата за злоупотреби и това ще стане ясно, но оттам нататък ще сме изпуснали контрола и разходването на стотици милиони лева. Наистина, комбинацията от тези норми на практика сваля публичния контрол, а сваля и контрола на гражданите, защото всички тези позитивни норми, които в момента приемаме в този закон – да се виждат договорите, да са качени на интернет сайта на общината, като възложител на държавата и така нататък. Всичко това с тези договори между държавата и дъщерните дружества на практика ще ги остави на тъмно. Нито обществеността, нито контролните органи ще могат да проверят тези взаимоотношения и тези пари. На практика как тези дъщерни дружества ще разходват парите също няма да бъде публично за данъкоплатеца. Те ще излязат от обхвата на този закон и всичко това, което се приема в момента – да се качват на профила на купувача документите, те се качват договорите за забраната за анекси, забраната за коригиране на цена и всички останали норми, които са в Закона за обществените поръчки на практика няма да са приложими за огромен огромен процент от разходването на обществени средства. И ако тук ще създаваме места в общинските и държавните фирми, да не забравяме, че с това ще съкратим масово места в частния сектор, защото той на практика няма да може да участва в усвояването на тези публични средства. Ние на практика в момента с тази норма ограничаваме частния сектор да участва в обществените поръчки или да участва в разходването на публични държавни и общински средства, а в тези кризисни времена частният сектор също много разчита да може да участва и да получава, да извършва услуги

Миналата седмица имаше внесен Законопроект за възнообновяване на фирми, национализиране на частна собственост и така нататък. Но не това е най-важното. Колегата ми, господин Добрев, започна с нещо много важно. И не знам дали му обърнахте достатъчно внимание, защото това може би в последната година е най-актуалната, най-чувствителната тема за българското общество. дни, седмици или месец всички ЕРП-та, три на брой, ще внесат в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране отчет за разходите, приходите и за образуването на новата цена. Как ще обясните на Вашите избиратели, че чрез тази поправка в Закона за обществените поръчки Вие ще дадете възможност на трите ЕРП-та да пазаруват без пазарен принцип своите материали – било кабели, било стълбове, било канцеларски материали? как ще обясните, когато предоставите фактура в Държавната комисия по енергийно и водно регулиране за канцеларски материали за 100 милиона и трябва да бъдат калкулирани в цената на тока? Как ще го обясните това? Много Ви моля, не правете грешка, която, не дай Боже, да не съм лош пророк, после сами ще си скубете косите заради нея. И когато хората пак получат по-високите си сметки за ток, тогава вече не знам какво ще го обяснявате. Благодаря.

и толкова изкривени неща през последните 15 минути, че аз се учудвам възможно ли е в залата на Народното събрание по такъв начин да се говори? Просто аз Ви моля – нека хората, които заемат място на тази трибуна наистина да си прецизират преди това думите и изреченията. Говорят се неща, които нямат нищо общо с истината. Нека да не лобираме за частни интереси, когато става въпрос за изтичането на десетки милиони обществени, държавни средства.

Благодаря, господин председател. Господин Гуцанов, аз очаквах от Вас, като сте внесли предложение по този текст, освен Вашето предложение, да прочетете и другите предложения. Ако тръгнем да си обясняваме кой какво е чел и кой какво е предложил, много внимателно прочетете текста на колегите, който е внесен, който фиксира текста свързан с ЕРП-та. Аз не коментирах изобщо Вашето предложение, но Вие си знаете Вашето, защото другото явно не сте го прочели. Прочетете текста за ЕРП-та, който колегите ни предлагат да отпадне. И пак Ви предупреждавам най-добронамерено – бъдете сигурни, че в следващия отчет на ЕРП-та пред комисията ще видите такива завишени разходи, които ще възлагат, че свят ще Ви се завие.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Има още една хипотеза, която трябва да бъде разгледана и която с така предложения текст не трябва да бъде подценяван и това е хипотезата теоретично утре регионалният министър да възложи без търг на ГУСВ да построи тунела на Кресненското дефиле, който струва милиард и 200 милиона. Очевидно, че ГУСВ като една държавна фирма, която няма капацитета да го направи, без търг ще си избере подизпълнители каквито тя прецени, може би „правилните, удобните” и ще разпредели 1 млрд. 200 милиона, за да се построи – това това със сигурност не трябва да е целта на направеното предложение. Затова аз имам процедурно предложение т. 13 да бъде гласувана отделно.

Това беше седмо изказване по този параграф, уважаеми колеги. Други изказвания? Няма. Започваме гласуванията по този текст.

Благодаря Ви, господин председател. За всички колеги, които не са разбрали, тъй като напред имаше подвиквания, това е предложението на колегите от Парламентарната група на ГЕРБ, свързано точно с ЕРП-тата, което им дава възможност да пазаруват без конкурси, без търгове и по този начин да вдигат цената на тока. Благодаря Ви.

ИМАМОВ: Моля за тишина в залата! Моля Ви не преминавайте границите на нормалното поведение.

Има процедурно предложение от госпожа Павлова – т. 13 да бъде гласувана отделно. Има ли противно предложение? Няма да го подлагам на гласуване, направо ще гласуваме т. 13 отделно. Това е мое правомощие – да взема такова решение. Гласуваме редакцията на § 6, който става § 8, с предложената и приета редакция на господин Хамид,

Заповядайте на трибуната да мотивирате предложението. Благодаря Ви, господин председател. Предлагам процедура за прегласуване, че не видях независимите как гласуват. Това е несериозен аргумент. Въпреки това ще подложа на гласуване повторно този текст. Моля, гласувайте т. 13.

Уважаеми господин председател, много моля да не допускате в процедурата на приемане на един сериозен закон, закон, от който зависи рационалното използване на обществения ресурс, закон, в който се разходват средства, които се събират от оскъдните на някои хора средства под формата на данъци, да се правят несериозни и, бих казал, обидни за народното представителство процедури по прегласувания заради това, че някой не видял кой как гласува. Това не може да бъде нито причина, нито би могло да бъде разбрано, освен като дребно хулиганстване от тази трибуна. Затова много моля – не го допускайте. Имате основание за подобна бележка. Правя го в името на парламентарното спокойствие и ефективност на работата. Въпреки това, господин Михов, съгласно чл. 139 Ви обръщам внимание и Ви правя забележка за неспазване правилата за работа на Народното събрание. Искам да Ви напомня, че забележката е втора степен наказание на народен представител. Продължаваме нататък. Ако продължавате, господин Михов, следва третата степен.

възлагани от възложител по чл. 7, т. 1, 3 или 4 на дружество или държавно предприятие по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, за което са изпълнени едновременно следните условия: капиталът му е изцяло държавна и/или общинска собственост или собственост на холдинг, чийто капитал е изцяло държавна и/или общинска собственост; б) обект е на контрол, подобен на този, упражняван от възложителя върху собствените му структурни звена; в) най-малко две трети от оборота му е формиран от дейности, свързани с осигуряване изпълнението на функции на възложителя.” 2. В ал. 3, т. 1 след думата „определяне“ се добавя „наличието”. 3. Създава се ал. 4: „(4) Методиката за определяне на цената на договорите по ал. 1, т. 9 се определя с правилника за прилагане на закона.”

Моля, гласувайте. Гласували 109 народни представители: за 80, против 19, въздържали се 10. Предложението е прието. Гласуваме текста на § 7 по вносител, който става § 9, в редакцията на комисията, с направените корекции в съответствие с предложението, което направи господин Хамид. Моля, гласувайте.

По § 9 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграфа, който става § 11: „§ 11. Създава се нов чл. 16в: „Чл. 16в. (1) Възложителите може да поискат техническите предложения да бъдат представени под формата на електронен каталог, когато предмет на поръчката е доставка на стоки, които са стандартизирани или за които е възможно да се разработят или утвърдят собствени стандарти. (2) Електронните каталози се изготвят от участниците при спазване на нормативните изисквания за вътрешния оборот на електронни документи, на електронни документи, както и на всички допълнителни изисквания за изпълнение на обществена поръчка с предмет по ал. 1 и в съответствие с техническите спецификации и формата, определени от възложителя. (3) Техническите предложения, представени под формата на електронен каталог, може да бъдат придружени от други документи, които ги допълват. (4) Използването Използването на електронен каталог, както и изискванията към него се посочват от възложителя в обявлението за обществена поръчка и не може да представляват техническа пречка за участие в процедурата. (5) Редът за провеждане на електронни процедури чрез електронни каталози се определя с правилника за прилагане на закона.” ПРЕДСЕДАТЕЛ параграфи 2 и 3.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 12: „§ 12. Досегашният чл. 16в става чл. 16г и се изменя така: в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания, възложителите са длъжни да обявят, че поръчката е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. (2) Възложителят е длъжен да отдели в обособена позиция всяка стока или услуга, която е включена в списъка по ал. 1, и представлява част от предмета на обществената поръчка, и да обяви, че тази обособена позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. (3)

поръчка/обособената позиция е запазена за участие само на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, или 2. изпълнението на поръчката е само в рамките на програми за създаване на защитени работни места. (5) В случаите по ал. 1 и 2: 2: 1. определените от възложителите критерии за подбор не се прилагат за кандидати и участници, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и за обединения, в които участват само такива лица; 2. в представянето на кандидата или участника, което се съдържа в заявлението, съответно в офертата, се включва декларация, с която се декларира дали кандидатът или участникът, съответно всеки от участниците в обединението, е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава – членка на Европейския съюз. (6) В случаите по ал. 1 и 2, когато в процедурата участват едно или повече специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, които са вписани в регистъра по ал. 5, т. 2, и/или техни обединения, и офертите на тези лица отговарят на изискванията на възложителя, офертите на останалите участници не се разглеждат и оценяват. (7) Когато кандидатът или участникът е посочил, че ще ползва подизпълнители, изискването за вписване в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър се прилага и за посочените подизпълнители.” ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Хамид. Уважаеми колеги, има ли изказвания по докладвания от господин Хамид параграф?

Параграф 11, който става § 13 е приет. Моля, квесторите да поканят депутатите да се завърнат в пленарната зала до приключване на заседанието в 14,00 ч. Ви, господин Хамид.

„8. съставя, поддържа и актуализира списък на външни експерти за участие в подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки;”. 2. В т. 18 думите „ал. 6” се заменят с „ал. 7”. 3. Точка 22 се изменя така: „22. осъществява предварителен контрол върху процедури за обществени поръчки: а) финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове, както следва: аа) за строителство на стойност, равна или по-висока от

лв.;”. 4. Точка 24 се изменя така: „24. осъществява предварителен контрол на решенията за откриване на процедури на договаряне без обявление на основание чл. 90, ал. 1, т. 3-9 и т. 12, когато са изпълнени едновременно следните условия: а)

Благодаря Ви, господин Хамид.

предметите на обществените поръчки, и: а) са предложени от професионални сдружения и организации в съответния бранш или от органи по чл. 19, ал. 2-4 от Закона за администрацията, с посочване на професионалната им компетентност, или б) самостоятелно са подали заявление за вписване, към което са приложили доказателства за професионалната си компетентност. (2) За всяко от лицата в списъка се посочва обхватът на професионалната компетентност и наличието на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно изискванията на Закона за защита на класифицираната информация. (3) Редът за съставяне и поддържане на списъка се определя с правилника за прилагане на закона.”

не е подкрепено от комисията. Гласували 84 народни представители: за 4, против 43, въздържали се 37. Предложението не е прието. Сега подлагам на гласуване текста на вносителя

Заповядайте, господин Хамид. Предложение от народния представител Томислав Дончев и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14, който става § 16: „§ 16. В чл. 20а се правят следните допълнения: 1. В ал. 1 се създава т. 4:

така: „(1) За осъществяване на контрола по чл. 19, ал. 2, т. 24 възложителите са длъжни да изпращат в агенцията решенията за откриване на процедурите, доказателства, свързани с избора на процедура, както и одобрената покана за участие, в случаите когато е приложимо.” Комисията не подкрепя предложението. Колеги, има ли изказвания по докладвания параграф? Няма. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Жельо Бойчев за създаване на нов § 14а, което не е подкрепено от Правната комисия. Гласували

изречение първо: „В регистъра се набира и съхранява информация, свързана с обществените поръчки, с цел осигуряване на публичност и прозрачност относно процеса на тяхното възлагане и изпълнение.”, а досегашното изречение първо става изречение второ.”

Колеги, имате ли изказвания по параграфи 15 и 16 по вносител и направените предложения към тях? Няма. Първо, ще подложа на гласуване неприетото предложение на народния

22б-22г: „Раздел ІІІ Профил на купувача Чл. 22б. (1) Възложителите са длъжни да поддържат профил на купувача, който представлява обособена част от тяхната електронна страница или от друг интернет адрес, за който е осигурена публичност. (2) Без да се нарушават приложими ограничения във връзка с обявяване на чувствителна търговска информация и правилата на конкуренцията, в профила на купувача се публикуват под формата на електронни документи: 1. предварителните обявления; 2. решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени поръчки; 3. документациите за участие в процедурите; 4. решенията за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 и променената документация за участие; 5. разясненията по документациите за участие; 6. поканите за представяне на оферти при ограничена процедура, състезателен диалог и договаряне с обявление; 7. протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях; 8. решенията по чл. 38 за завършване на процедурите; 9. информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите или участниците във всяка процедура за възлагане на обществена поръчка; 10. договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях; 11. договорите за подизпълнение и допълнителните споразумения към тях; 12. рамковите споразумения заедно със задължителните приложения към тях; 13. допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки; 14. информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания; 15. информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите; 16. информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор; 17. публичните покани по чл. 101б заедно с приложенията към тях; 18. вътрешните правила по чл. 8б; 19. становищата на изпълнителния директор на агенцията по запитвания на възложителя; 20. одобрените от изпълнителния директор на агенцията експертни становища от осъществявания предварителен контрол върху конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка, а когато възложителят не приеме не приеме някоя от препоръките – и мотивите за това; 21. всякаква друга полезна обща информация, като лице за контакти, номер на телефон и факс, пощенски адрес и електронен адрес и други документи и информация, определени с вътрешните правила по чл. 22г. (3) В документите по ал. 2, които се публикуват в профила на купувача, се заличава информацията, за която участниците са приложили декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4, както и информацията, която е защитена със закон. На мястото на заличената информация се посочва правното основание за заличаването. заличаването. (4) Ако друго не е определено с този закон, документите по ал. 2, които се публикуват в Регистъра на обществените поръчки или на Портала за обществени поръчки, и документациите за участие се публикуват в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на изпращането им в агенцията. Договорите, допълнителните споразумения и документите, свързани с изпълнението на договорите, се публикуват в 30-дневен срок от: 1. сключването на договорите и на допълнителните споразумения; 2. извършването на плащането; за договори за периодично повтарящи се доставки на стоки, информацията за извършените плащания се публикува в обобщен вид до 20-то число на месеца, следващ месеца на извършените плащания; 3. освобождаването на гаранцията; 4. получаването от възложителя на договора за подизпълнение и на допълнително споразумение към него; 5. създаването на съответния друг документ. (5) Документите и информацията по ал. 2, които се отнасят до конкретна обществена поръчка, се обособяват в самостоятелен раздел в профила на купувача, представляващ електронна преписка със самостоятелен идентификационен номер и дата на създаването. Самостоятелният раздел се поддържа в профила на купувача до изтичането на една година от: 1. приключването или прекратяването на процедурата – когато не е сключен договор; 2. изпълнението на всички задължения по договора, съответно на всички задължения по договорите в рамковото споразумение. (6) Извън случаите по ал. 5 документите и информацията по ал. 2 се поддържат в профила на купувача, както следва: 1. по т. 1 – една година от публикуването в профила на купувача; 2. по т. 18 – една година след изменението или отмяната им; им; 3. по т. 19 и 21 – постоянно, със съответната актуализация. Чл. 22в. (1) Към уникалния номер на всяка обществена поръчка в Регистъра на обществените поръчки се показва хипервръзка към самостоятелния раздел в профила на купувача, в който се съдържат документите и информацията за конкретната поръчка. (2) Възложителите изпращат на агенцията информация за адреса на хипервръзката едновременно с решението за откриване на процедурата. Чл. 22г. (1) Възложителите утвърждават вътрешни правила за поддържането на профила на купувача, включително за удостоверяването на датата на публикуването на електронните документи в него, при условията и по реда на Закона за електронното управление. (2) С С вътрешните правила се определя редът, по който се извършва изпращането на документи в Регистъра на обществените поръчки и публикуването им в профила на купувача, в случаите, определени с този закон.” Благодаря Ви, уважаеми господин Хамид. Уважаеми колеги, има ли изказвания по § 17, който става § 19 в редакция на комисията и предложенията по него? Няма.

Ще продължим утре с този закон. Сега ще направя едно съобщение за Парламентарния контрол, който утре – петък, 14 март 2014 г., ще започне в 11,00 ч. В него ще се включат: 1. Заместник министър-председателят по икономическото развитие Даниела Бобева, която ще отговори на един въпрос от народните представители Галина Милева и група народни представители и на едно питане от народния представител Николай Нанков. 2. Заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев ще отговори на пет въпроса от народните представители Веселин Вучков и Красимир Ципов; Стефан

Венцислав Лаков. 4. Министърът на земеделието и храните Димитър Греков ще отговори на 17 въпроса от народните представители Добрин Данев; Дурхан Мустафа; Иван Вълков; Халил Летифов и Шендоан Халит; Тодор Радулов; Методи Костадинов и на пет питания от народните представители Светлин Танчев и Десислава Танева, Павел Гуджеров; Иван Вълков и Десислава Танева. Министърът на околната среда и водите Искра Михайлова ще отговори на четири въпроса от народните представители Ивелина Василева; Страхил Ангелов; Даниела Савеклиева; Ирена Соколова. Министърът на образованието и науката Анелия Клисарова ще отговори на четири въпроса от народните представители Гален Монев; Даниела Савеклиева; Станислав Станилов; Красимира Анастасова и на две питания от народния представител Ивелина Василева; Веселин Вучков и Милена Дамянова. 7. Министърът на културата Петър Стоянович ще отговори на един въпрос от народния представител Ирена Соколова и на едно питане от народния представител Хюсеин Хафъзов. Министърът на финансите Петър Чобанов ще отговори на два въпроса от народните представители Страхил Ангелов; и Красимир Янков. 9. Министърът на отбраната Ангел Найденов ще отговори на два въпроса от народните представители Гален Монев; Валентин Радев и Дончо Баксанов и на едно питане от народните представители Валентин Радев и група Министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев ще отговори на пет въпроса от народните представители Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов ще отговори на пет въпроса от народните представители Милка Христова; Смиляна Нитова; Тотю Младенов; Светлана Ангелова; Красимира Анастасова и на едно питане от народния представител Йорданка Йорданова. Министърът на инвестиционното проектиране Иван Данов ще отговори на един въпрос от народния представител Павел Гуджеров и група народни представители. 13. Министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева ще отговори на 12 въпроса от народните представители Джевдет Чакъров и Мехмед Атаман; Джевдет Чакъров; Иван Вълков;

Министърът на младежта и спорта Мариана Георгиева ще отговори на един въпрос от народните представители Георги Мърков и Христо Монов. Уважаеми колеги, с това приключи днешното пленарно заседание. Следващото ще започне утре – 14 март, петък, в 9,00 ч. Закривам заседанието.